gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Dostavljen vam je Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, sa predlogom da se na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine po hitnom postupku uvrsti u dnevni red ove sednice.Podsećam sednice.Podsećam vas da prema navedenom članu Poslovnika Narodna skupština o ovom predlogu može odlučivati pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice.Konstatujem da je primenom

na glasanje predlog Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu da se u dnevni red uvrsti Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima.Molim

predlog.Poštovane kolege, primili ste Predlog odluke koju je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.Podsećam vas da prema članu 193. a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Shodno

li izvestioci drugih nadležnih odbora žele reč? (Ne)Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne)Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)Zaključujem pretres.Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem 16. decembar 2013. godine, sa početkom u 18,14 časova kao dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, izuzev o tačkama od 1. do 14. dnevnog reda, o kojima je Narodna skupština već ranije glasala.Pre

nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u

smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu rezolucije u celini.Stavljam na glasanje Predlog rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, u celini.Molim

nego što pređemo na odlučivanje o predlogu za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije koji je podneo narodni poslanik Zoran Babić, podsećam vas da je Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocenio da ovaj predlog nije opravdan, o čemu je podneo Izveštaj Narodnoj skupštini.Prema članu 194. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine, ukoliko nadležni odbor oceni da predlog za donošenje autentičnog tumačenja zakona nije opravdan, Narodna skupština odlučuje o predlogu, pa ako prihvati predlog zadužiće nadležni odbor da sačini predlog autentičnog tumačenja.Imajući u vidu ove odredbe, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 7. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.Molim

podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši i druge izborne nadležnosti.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijalistička partija Srbije.Molim

prisutnih 156 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijalistička partija

obzirom da očigledno postoje neki problemi sa elektronskim sistemom, određujem pauzu od 15 minuta.(Posle

da prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o prestanku funkcije javnog tužioca većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima u osnovnim javnim tužilaštvima.Molim

ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbe člana 103. st. 6. i 10. Poslovnika, prema kojima i ako posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje.Narodni

poslanik Borislav Stefanović, na sednici 10. decembra 2013. godine u 15 časova i 43 minuta ukazao je na povredu člana 27. i 106. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi poslovnika.Molim

je Narodna skupština obavila i razmatranje svih tačaka dnevnog reda sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini.